Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!

Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами

заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител